Господин Вълков, заповядайте Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, искам да кажа нещо по въпроса за доверието във Висшия съдебен съвет, включително като реплика на изказалите се народни представители. Не може да се прави паралел между политическото доверие и доверието в съдебната власт. Защото политическото доверие възкръсва след избори, включително доверието в Народното събрание. То черпи и се възобновява от свободно проведените избори сред избирателите. В този смисъл за доверието на парламента можем да се притесняваме, но сме сигурни, че след едни честни избори то се връща отново, за да има истински политически двигател. (Реплика от народния но се възобновява. Ядрото на това, което говоря, смисълът е, че няма кой да възобнови доверието, загубено от Висшия съдебен съвет и от съдебната власт. И тук опитът на колегата Янаки Стоилов да прави паралел и да прехвърля доверие от едната към другата е невъзможен. В този смисъл въпросът за доверието в съдебната власт Това трябва да го разбират самите представители на Висшия съдебен съвет, самите прокурори, ръководителите на съдебната система и прочие. Те действително няма откъде да очакват помощ освен от самите себе си, от институционалната уредба, която им дава да стъпят, за да възстановят или да заслужат доверие сред хората. Няма как да стане! Това трябва да го разбират съвършено ясно, иначе ще наблюдават как ще паднат на дъното на общественото стъпало, как ще станат пример за негативизъм, как оттам ще дойдат изключително тежки деструктивни процеси за българското общество. Второ,

има едно състояние на съдебната система, което стана причина България да не бъде допусната в Шенгенското пространство. така е! Какъв е аргументът на холандския, на френския министър, на германския за това България да не влезе в Шенгенското пространство? Липса на способност да се прилагат механизмите за контрол на Шенген заради нерешени въпроси в правозащитната система. Това е съвсем накратко присъдата. Ако Висшият съдебен съвет не разбира, че е страна, че е една от причините за това България да спре посред пътя за присъединяването си в пълноправно членство към Европейския съюз, значи тези хора в действителност не разбират с каква гигантска отговорност ги е натоварила съвременната българска държава. Това е един вид обективно огледало, в което се отразява състоянието на съдебната система и каквото и да говорим ние тук, по-добре е да не анализираме подробно тези неща, а да кажем на колегите истината: това послание е адресирано към вас – че не че не сме в състояние да прилагаме механизмите, че не сме в състояние да се защитим, защото не защитават само граничарите, а защитава цялата държава, в частност защитава и прокуратурата, защитава и съда, защитава свободата, справедливостта, независимостта на европейските граждани. Аз съжалявам, но имам чувството, че това не се разбира и че трябва да бъде произнасяно гласно. Второ, скандали. Може да има успехи в атестирането. Може да има. Аз видях, че са свършили много работа – провели са конкурси, назначили и така нататък. Движи се една система за атестиране на кадрите. Но на върха на това, което вижда обществото, се появяват непрекъснати скандали за корупция вътре в съдебната власт. И тук искам да кажа, че коренът на упадъка на доверието във висшата съдебна система, според мен, е в обстоятелството, че тя не можа да намери противодействие на обвиненията за корупция, произтичащи от манипулирането на избора на съдии и на прокурори за определени длъжности. Скандалът с една персона, който не беше доведен докрай, не беше отразен по правилния начин, не беше противодействано. Този скандал влезе вътре в съдебната система и започна да я ерозира отвътре. Към него се добавиха необясними облагодетелствания на съдии, на магистрати, на прокурори, на техни семейства. Вестниците се членове на Висшия съдебен съвет, които не искат да подават декларации или ги подават с невярно съдържание и на практика в обществото започна да се създава впечатление за нещо дълбоко нередно, което, добавено към изначалната корупция, която дойде от манипулирането на избора на съдии, започна да формира този изключително лош образ на съдебната система.

Как е възможно такова нещо? Изобщо как е възможно той да се произнася за състоянието на изпълнителната власт, при положение че трябва да я контролира като председател на Висшия административен съд от гледна точка на законосъобразност? Откъде тази терминология за избори, изобщо този език откъде се появява в този магистрат? Как може въобще да говори по този начин? Това е същото говорене като на вътрешния министър, който беше силно срещу висшата съдебна система, прехвърли й всички свои неудачи и в момента, в който започнаха да му вървят назначенията там, изведнъж стана закрилник и казва на същия този правосъден министър: „Вие си гледайте Търговския регистър.” Как може такова нещо? Вижте докъде се е разразил упадъкът! Тук хладнокръвният подход, който гледам, че демонстрират някои колеги, е последното нещо, което ние трябва да споделяме в Народното събрание. Ами нещата са много зле! Много зле! Екатерина Михайлова ви каза – председателят на Върховния касационен съд, главният прокурор се дистанцират от Висшия съдебен съвет, те не искат повече да се олицетворяват, а те са лицата на тази власт! Как е възможно да продължаваме нататък? Това е тежка морална криза! Тежка криза на етиката на хората в този Съвет! Загубили са представа къде се намират, правят изказвания по адрес на политически партии – и те по същия начин се държат, като че ли са политически лица, а претендират да са независима съдебна система! След това, онези дела – ключовите дела – какво стана с ключовите дела? Ето, имаше двама души, които ги съдиха в Кюстендилския съд, оправдаха ги и след това там един съдия два месеца пише мотивите за оправданието. Два месеца пише мотивите! Накрая всичко това се стоварва върху България, защото срещу тия двамата има обвинения, че участват в наркотрафика. Как това да не е Шенгенска граница?! Ами Шенгенска граница е, разбира се!

те трябва да обърнат нещата, те трябва да сменят подхода, трябва да обърнат внимание на колегите си. Не може да се говори по този начин! Не може да се държат като политици, ако са магистрати! Не могат да приемат вмешателство, не могат да бъдат политически говорители на която и да е партия! Върха на моралната криза на Висшия съдебен съвет – аз я виждам, през отношението към раздаването на допълнителни възнаграждения в края на миналата година. Цялата страна се свива да посрещне кризата. Всички се ограничават, Висшият съдебен съвет раздава премии. Това остана впечатлението в избирателите. Това ви е цялата глава Отчет на бюджета и финансите на

Най-заслужилите – магистратите, причината за това България да не влезе в Шенген, единствените с огромни премии в края на годината. Човек трябва да има някакви задръжки, някаква действителна отговорност, защото по този начин не може. Аз съм дълбоко убеден, че решенията не минават повече през търсене на персонална отговорност на един от 25 човека. Това е невъзможно! Трябва да се промени цялата система, това тук да не се задава като въпрос. Как е възможно този, който не си върши работата, да бъде атестиран и да получава? Това означава, че няма създадена организация. Това означава, че няма механизъм. Я отидете в някоя голяма западна фирма и вижте атестацията на служителя и вижте неговото развитие, ама вижте как се получава атестацията – на базата на абсолютно обективни

това е авторитетът! Съдиите, които ви добавят стойност е добавяне на авторитет към Висшия съдебен съвет – ето този си е свършил работата!

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, най-малкото господин Костов има право да говори за упадък в съдебната система и специално за Висшия съдебен съвет. Трябва да се върнем години назад, когато част от този упадък, господин Костов, и Вие го докарахте! Вие също направихте един заместник-министър член на политическия кабинет, главен прокурор на България. Не е Ваше правото да ставате в момента целия „облечен в бяло” и да говорите за упадък в съдебната система, защото всяка крушка си има опашка, защото Шенген – това е доверие. Доверие, което създаваме ние политиците, доверие, което създават магистратите, доверие, което създаваме цялото българско общество. Кое е доверието, което Вие градите в момента, и на базата на което Вие стъпвате в момента, за да говорите тук за упадък на съдебната система – една система, която може да се нуждае от някакво развитие и може би колегите са наясно как и по какъв начин ще бъдат направени?! След като Вие от трибуната няколко пъти казвате неща, които юридически, просто явно сте неподготвени на тази тематика, да говорите за спрени разработки срещу народни представители, за нещо, което една жена казала

Има-няма, веднага е на амбразурата. Това прави впечатление на всички – на всички народни представители. Тези аплодисменти – скъпо платени аплодисменти, които прозвучават от време на време, аз си спомням тук едно Ваше изказване, беше посрещнато с аплодисменти от Парламентарната група на ГЕРБ, уважаеми колеги, аплодисменти се плащат изключително скъпо – вече сте го разбрали! Аплодирахте така бурно един председател на парламентарна група, сега отивате към непрекъснато гласуване против него, защото има неща, които не може да се преглътнат дори когато си на власт. Внимавайте кой ви подкрепя!

Уважаеми колеги, мисля, че трябва да се постараем добре да осъзнаем смисъла на обсъждането на тази точка от нашата програма.

България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.” Ако погледнем така въпроса, ясно е, че отговорност за изпълнението на тази норма имат и трите власти. В този смисъл не считам, че обсъждането на този доклад в Народното събрание, следва да бъде обсъждане, единствено и само на дейността на Висшия съдебен съвет. С това не омаловажавам и не поставям под въпрос основна част от критиките, които се отправят към сегашната дейност на съвета. Ако има криза на доверие днес в обществото, тя не се свързва само с дейността или бездействието на Висшия съдебен съвет, тя се свързва с представата на хората за държавата – има ли я, няма ли я? По-конкретно отговорът на въпроса как се управлява държавата – със силата на закона, или със закона в кавички на силата. Силата може и да е чисто физическа, бандитска, може да е корупционна, може да е грубо манипулативна – информационна в кавички, но тя при всички случаи е подриваща закона. Темата е достатъчно обширна и комплексна, за да може да се изчерпи с една дискусия, но считам, че трябва добре да разберем какъв е смисълът и на решението, което предстои да гласуваме. Правната комисия ни е предложила проект за решение с две точки, господин председател. Първата е: Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и дейността на инспектората. председателю, предлагам редакционна поправка – след думата „приема”, да запишем „за сведение”, във връзка и с това, което обоснова госпожа Михайлова в самото начало, че приемането на доклада не бива да има оценъчен характер за дейността на Висшия съдебен съвет. Какво означава „приема за сведение”? Това означава, че ние сме информирани и сме се запознали с доклада, който е представен, и с изказванията, които бяха направени при представянето му, тоест Народното събрание не може да каже, че не знае каква е оценката на Висшия съдебен съвет за постигнато и за проблеми. Второ, вече ние имаме правото да преценим, доколко тези констатации, особено за слабостите, са пълни, изчерпателни и обективни. Навярно имаме редица претенции за недокрай изказани, посочени проблеми. Затова втората точка от решението е, че предлагаме на вниманието на Висшия съдебен съвет констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на комисията. Само че тук вече, уважаеми колеги, отговорността е изцяло наша:

На стр. 5 от вашето становище, казвате, че внимание в дискусията е било отделено и на делата с особен обществен интерес и работата на административните ръководители по тях. Както знаем, в основата си отношението към съдебната власт в обществото се формира от това – доколко има сериозно обсъждане и гледане на тези дела и колко от тях стигат до присъди. От това в основата си се определя и отношението към съда – има ли го, няма ли го? Има ли една препоръка по тази констатация на стр. 8 от становището? Няма. Така че подхвърлянията – кой е смешен!? – ми се струва, че са повече от неуместни. Затова предлагам да гласуваме тази поправка и с нея да приемем решението, но по никой начин да не считаме, че ние снемаме от себе си отговорността за това има ли закон и прилага ли се той. Защото, както знаем, има цяла поредица от напълно основателни не просто критики, а констатации, че нормата, която действа в момента в отделните закони или си противоречи, или е двусмислена, недостатъчно категорична, за да бъде приложена еднозначно от съда. Ако има смисъл от разглеждане на такъв доклад и по-нататък, в него непременно трябва да има и критичен анализ на приложението на закона в съдилищата, едно обобщение на опита със съответни предложения за включване на едни или други проблеми в програмата на парламента. Трябва да се освободим от чувството, че можем да прехвърлим на Висшия съдебен съвет цялата степен на недоверие и разочарование на гражданите на България от това, че е записано,

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Смятам, че днешният дебат, който водим, е изключително важен. Мисля, че никой в залата не го оспорва и всички си даваме сметка с какво той е важен. Той е важен, на първо място, с факта, че българските граждани очакват от политиците да създадат такава среда и такова законодателство, което да доведе до спазването на законите. Винаги българските граждани са критикували държавата като цяло за това, че законите не се спазват. За да се спазват законите, гарант това да се случи, на първо място, има институцията, чиято работа ние днес разглеждаме в настоящия дебат. Точно съдебната система е тази, която в демократичните страни трябва да гарантира чувството за справедливост на гражданите, да получи своето удовлетворение в рамките на един съдебен процес. съдебен процес. Тъй като не сме се събрали да гледаме общо философски работи, а сме се събрали да гледаме конкретно свършени неща, искам да Ви кажа, че тази година, излизайки тук пред вас и говорейки по докладите, които след малко ще трябва да гласуваме, аз съм изключително удовлетворен от това, че най-после в съдебната система се разбра, че може да има един Висш съдебен съвет,

Бяха казани доста неща относно отговорността, която политиците, и ние тук народните представители носим за състоянието на съдебната система и за органа, който я управлява. Истината е, че тази отговорност е много голяма. Истината е, че тази отговорност, следвайки днешния дебат, се убедих, че не е осъзната. Тази отговорност не е осъзната, защото хора, които бяха пионери на политическото вмешателство в съдебната система, днес излизат и говорят, като онази прословута фраза: „Слушам и не вярвам на очите си” или нещо от този сорт. сорт. Призовавам народните представители, които мислят да вземат участие в този дебат, тези, които ще го коментират след това по медиите, винаги да изхождаме от принципа дали ние и политическите сили, които сме представлявали, са оказвали политически натиск върху тази съдебна система, или не. Защото един преждеговоривш тук, беше точно в ситуацията: да замерва някой с кал и после да му се смее, че е мръсен. Аз искам това да не се допуска в нашата зала. Смятам, че съдебната система през тази година от своята работа показа, че има воля нещата да се променят и българските граждани да получат наистина удовлетворяване на чувството им за справедливост, в рамките на работата на тази съдебна власт. Смятам и декларирам от трибуната на Народното събрание, че този доклад ще бъде подкрепен от мен. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дискусията. Госпожо Мингова, желаете ли да кажете нещо? Благодаря. Уважаеми колеги, първо ще подложа на гласуване

съвет през 2010 г.” Гласували 108 народни представители: за 21, против 67, въздържали се 20. Предложението не е прието. За прегласуване – господин Пирински, заповядайте. Колеги, съзнавам, че при прегласуване човек трудно променя първото си гласуване, но бих се обърнал към вас да прецените отново. Не бива да създаваме впечатление, че нещата са, общо взето, добре, защото това като общо впечатление се създава и от доклада, и от представянето му. Извършено е еди-какво си и така нататък. Когато гласуваме, че приемаме за сведение, ние се самосезираме, че проблемите пред съдебната власт са проблеми, по които ние не се абстрахираме, а ги приемаме като въпроси, по които ние и по-нататък трябва да работим. работим. Предлагам прегласуване, господин председател, отново с предложението колегите да подкрепят тази редакция, като по-точната, по-работещата и по-отговорната за нас. Като кажем „приемаме”, ние снемаме от себе си онази част от отговорността си за състоянието в правозащитната система, която е наша. Съгласете се, че правозащитната система започва от органите на реда, следствието и съдебната власт

111-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 16 май 2011 г. На заседание, проведено на 9 юни 2011 г., Комисията по правни въпроси разгледа Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. На заседанието присъстваха: от главна прокуратура – господин Борис Велчев, главен прокурор, госпожа Галина Тонева, заместник-главен прокурор; от Висшия съдебен съвет – госпожа Цветанка Табанджова, господин Цони Цонев, и господин Веселин Вучков – заместник-министър на вътрешните работи. Докладът бе представен от господин Борис Велчев. Той е структуриран в 6 раздела и е придружен с 10 приложения. Направен е сравнителен анализ с данните за 2009 г. и 2008 г. по унифицираните показатели за отчетност на Прокуратурата и разследващите органи. В Раздел I „Обобщени изводи за дейността на прокуратурата и разследващите органи” се съдържат обобщени данни за постигнатите резултати и тенденциите в противодействието на престъпността, формулират се проблемите и се посочват предприетите мерки за решаването им. Структурата на регистрираната през 2010 г. престъпност се запазва в наблюдаваните през последните години параметри. Доминират престъпленията против собствеността – 67,6% и те са нараснали с 11,1% спрямо 2009 г. Престъпленията против личността са намалели с 6,9%, общоопасните престъпления с 12,4%, а регистрираните взривявания на самоделни взривни устройства – с 51,4%, 51,4%, спрямо 2009 г. При посегателствата спрямо МПС е регистрирано намаляване от 13%, докато регистрираните престъпления, свързани с наркотици са се увеличили с 2,3% спрямо 2009 През 2010 г. са прекратени по давност 91 349 досъдебни производства, които са с 35,5% по-малко в сравнение с предходната година. Обща тенденция е подобряване на качеството на разследване по всички дела, в това число и на тези с особен обществен интерес и на качеството на прокурорската дейност по обосноваване на актовете и обвиненията в съда. За това свидетелства високият дял на осъдените лица с влезли в сила съдебни актове с постановен окончателен съдебен акт – 97,6% 97,6% и намаляване на броя на върнатите от съда дела на прокуратурата – 5,5%. Делът на приключените разследвания и на решените дела спрямо наблюдаваните дела на производство бележи спад и като основна причина за това е усложнената престъпност, увеличаване на разследванията с международен елемент, необходимостта от по-продължително време за събиране на доказателства по тези дела. Увеличен е и броят на оправданите лица по делата за тежки престъпления – при 113 за 2010 г. като за 2009 г. са били 104. Налице е тенденция на увеличаване на исканията за използване на специални разузнавателни средства, като делът на производствата, по които са приложени, съставлява само 6,3% от делата за тежки престъпления. За 55,6% от лицата, спрямо които е използвано СРС, съдът е постановил осъдителни присъди. Внесените искания в съда за прилагане на СРС бележат ръст от 31,4% 31,4% спрямо 2009 г. В тази връзка са необходими законодателни промени за прецизиране основанията за тяхното използване, за завишаване контрола върху унищожаването им, ако те не могат да бъдат използвани в наказателното производство. Разследването на делата е приключило в законовите срокове по 96,8% от общо приключените разследвания. Очертава се положителна тенденция на решаване от прокуратурата на висок дял от приключените разследвания, който за 2010 г. е 92,7%. с 4,5% броят на останалите в края на отчетната година висящи досъдебни производства. Спрените през 2010 г. досъдебни производства са намалели спрямо 2009 г. с 9,6%, но значителен остава и делът на спрените производства срещу неизвестен извършител, които са 88,8%. Докладът съдържа конкретни данни относно дейността на прокуратурата и разследващите органи по делата, образувани за престъпления от особен обществен интерес организираната престъпност, корупцията, престъпленията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, изпирането на пари, данъчните и други финансови престъпления, незаконния трафик на хора и наркотици. Посочено е, че тези дела от особен обществен интерес представляват само 6,8% от делата, но са определящи за доверието на обществото към съдебната система. Отбелязан е и ръст на новообразуваните дела

за подправени платежни инструменти и парични знаци увеличението е с 42,3% и за организирана престъпност – с 41,3%. Тези данни потвърждават тенденцията от предходните години за увеличаване на обема досъдебни производства от особен интерес. По отношение дейността на Прокуратурата по гражданско-съдебния надзор е налице тенденция за намаляване на предявените в съда искове 362, което е с 32,7% по-малко от 2009 г. Висок е обаче процентът на уважените от съда искове – 65,5%. Уведомленията по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, изпратени до Комисията през 2010 г., са 1 845 и бележат ръст спрямо 2009 г. с 36,4%. По отношение на административносъдебния надзор – проверени са 201 515 издадени административни актове, при 110 505 за 2009 г. и 100 623 за 2008 г., тоест два пъти повече. Тенденцията е за значително нарастване на броя на проверяваните административни актове, което е резултат от повишаване активността на прокурорите, работещи по надзора за законност. Образувани са 243 бр. срещу служители на МВР, от които 72 са за полицейско насилие, като се предлага промяна на подсъдността и те се разглеждат от военноокръжните прокуратури, и съответно подсъдни на военноокръжните съдилища. Това от своя страна ще доведе до намаляване на натовареността на магистратите. Предприети са мерки за преодоляване на проблема с лицата с повече от 3 висящи дела, като е създаден национален регистър и половината от тези лица са осъдени, а друга част са задържани. Предлагат се в доклада законодателни промени за преодоляване на проблемните области и повишаване ефективността в противодействието на престъпността. Раздел II “Дейност на териториалните прокуратури” съдържа обширна информация. Общият брой преписки, по които са работили прокурорите от териториалните прокуратури през 2010 г. е 341 527, които за 2009 г. са 351 800 и 332 734 за 2008 г. Останалите нерешени от предходната година преписки са 29 829. Новообразуваните са 290 258. 258. Констатира се минимално намаление с 2,9% на образуваните през 2010 г. преписки. Решени са общо 310 648, което представлява 91% от наблюдаваните преписки. от наблюдаваните преписки. През 2009 г. те са били 322 046, а през 2008 г. – 308 616. Решените досъдебни производства от прокурор за отчетния период са 247 558, Причина за този спад се дължи на факта, че за разлика от предходните години, през 2010 г. броят на прекратените по давност производства, останали от предишни периоди, е много по-малък, което рефлектира и върху броя на общо решените от прокурора производства.

През 2010 г. са влезли в сила 166 решения срещу Прокуратурата на Република България по образувани производства по граждански дела с правно основание чл. 2 на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени от техни служители. По същите решения са присъдени обезщетения в размер на 851 хил. 979 лв., които включват присъдените обезщетения за неимуществени, имуществени вреди и разноски. По предявените изпълнителни листове

по които са работили прокурорите от ВКП и за тяхната натовареност. През 2010 г. тези преписки са 42 549, от които са решени 41 716. Средният брой взети на специален надзор от един прокурор в специализираните отдели на ВКП се е увеличил,

контрол е налице увеличение – един прокурор е решил средно 83,2 инстанционни преписки, при 79,0 за 2009 г. Раздел V “Дейност на териториалните прокуратури и на Върховната административна прокуратура по административния надзор за законност” съдържа данни за организацията на работа на тези прокуратури. През 2010 г. прокурорите от териториалните прокуратури са участвали в съдебни заседания по 28 049 административни дела. г. – 33 536. Налице е увеличение с 15,8% на общия брой на делата, по които са участвали прокурори от териториалните структури, което се дължи на нарастването с 36,3% спрямо 2009 г. на броя на делата, по които прокурорите са участвали по преценка.

при 475 за 2009 г. През 2010 г. са проверени общо 201 515 административни акта по надзора за законност, а през 2009 г. те са били 110 505, тоест увеличението е двойно.

при 66 за 2009 г., но са проверили почти два пъти повече административни акта – 486, при 269 за 2009 г. В отдела “Информация, анализи и методически ръководство” на ВАП през 2010 г. са образувани 235 преписки и всички са приключени в тридневен срок. В Раздел VІ са формулирани приоритетите за дейността на прокуратурата и разследващите орани през 2011 г. и в дългосрочен план. В заключение господин Велчев призова да се вземат спешни мерки за намаляване натовареността на прокурорите, тъй като с наблюдаващата се тенденция за увеличаване обема на работа на прокуратурата, магистратите няма да могат да изпълняват задълженията си. В последвалото обсъждане на доклада участие взеха народните представители Михаил Миков, Четин Казак, Екатерина Михайлова, Янаки Стоилов, Димитър Лазаров, Юлиана Колева и Красимир Ципов. Изказа Изказа се становището, че проблем продължава да бъде ангажираността на прокурорите по внесените искания за вземане на мерки за неотклонение „Задържане под стража”, а в последствие и в съдебните производства. Постави се въпросът как се отразява премахването на двугодишния, респ. едногодишния срок за разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия, като се изрази опасението, че състоянието на висящност на делото може да се използва за не съдебни цели. При промяната на НПК е била изискана справка от прокуратурата, от която е видно, че този институт се е прилагал едва при 1% от делата. Възрази се срещу предложението на главния прокурор делата срещу полицейските служители да се разглеждат от военноокръжните прокуратури, което е пряко свързано с девоенизирането на системата на МВР. Акцентира се и върху проблема, че са малко на брой и с недобро качество са сигналите до прокуратурата, подадени от контролните органи, които не водят до ефективен процес и издаването на присъди. Дейността на Прокуратурата се затруднява и от това, че е често сезирана от граждани и институции с всякакви сигнали, които излизат извън пределите на нейната компетентност. При случаите на полицейско насилие е необходимо те да не бъдат прикривани и отричани, защото се създава чувството за неприкосновеност и ненаказуемост в служителите на МВР, като би могло да се помисли за някаква форма на контрол за тези случаи от страна на прокуратурата. Като проблеми пред прокуратурата продължават да стоят голямата й натовареност, особено в София, която съчетана с лошите материални условия, при които работят прокурорите, снижава професионално равнище на тяхната дейност и затруднява повишаването на професионалната им квалификация. В същото време много по-малката натовареност на военните прокуратури и военните следователи е отчетена, че тя е по-малка от средната за страната. Във връзка с процента на оправдателни присъди се постави въпросът дали има обективни анализи и взети ли са мерки за допълнително обучение и специализация на прокурорите за по-качествена работа в досъдебното производство Поради голямата натовареност на прокуратурата се направи предложение маловажните случаи да бъдат декриминализирани. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с дейността на прокуратурата, както и във връзка с изготвянето на доклада на прокуратурата за 2011 г.: Първо, докладът е изготвен в съответствие със Закона за съдебната власт. Представени са статистически данни и са изготвени сравнителни анализи въз основа на тях. Второ, необходимо е повишаване на квалификацията на прокурорите и разследващите органи на всички нива и специализация с цел повишаване на противодействието на престъпността, корупционните престъпления, най-вече извършени от лица, заемащи високи длъжности. Трето, да се подобри връзката между териториалните дирекции на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и прокуратурата, в резултат на което да се подава своевременно информация, необходима за извършване на своевременни действия от страна на прокуратурата. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси единодушно – с 21 гласа гласа „за”, прие Обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г., № 111-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 16 май 2011 г. Предлага на Народното събрание Проект на решение за приемането му: приемането му: „РЕШЕНИЕ за приемане на Обобщения годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. Народното събрание на основание чл. 84, т.

111-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 16 май 2011 г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Главния прокурор на Република България констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.”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

Чувствителен ръст има в броя на осъдените за участие в организирани престъпни групи, за престъпления с предмет фондове на Европейския съюз, за данъчни престъпления, за престъпления, свързани с наркотици. Осъдени са били около 50 хиляди лица през 2010 г. Нека за пръв път чуем и цифрата на пострадалите по тези дела, по които има осъдителни присъди: това са около 95 хиляди души, от които над 3 хиляди малолетни и непълнолетни. Тъй като всяка година сравняваме показателите единствено с предходната година, понякога губим общата картина, губят ни се устойчиви и надявам се необратими тенденции на подобрение на работата в прокуратурата, които могат да се установят, ако сравним статистиките през последните пет години. си позволя съвсем накратко без да ви отегчавам да сравня няколко цифри от периода 2007-2010 г. само по няколко обективни критерия: брой на оправдателни присъди, процент на върнати от съда дела, брой на осъдени лица за най-значимите от обществена гледна точка престъпления. Резултатите от сравнението показват средното. Осъдените лица през последните четири години устойчиво са около 50 хиляди, оправданите – около 2000. Ако през 2007 г. съдилищата са върнали 10,4% от делата поради процесуални пропуски на прокуратурата, през 2010 г. процентът е само 5,5. Ако през 2007 г. сме успели да постигнем осъдителни присъди за участие в организирани престъпни групи на 78 лица, през 2010 г. те са близо 250. Устойчив е броят на осъдените за корупционни престъпления, устойчив, но за съжаление без демонстрация на какъвто и да било чувствителен ръст. Ако някъде имаме системен пропуск, ако някъде можем да отчетем работата си като недостатъчно убедителна, това е именно в областта на противодействие на корупцията. причините са много, от най-различен характер, част от тях са извън прокуратурата, част от тях са и в законодателството, част от тях са и в работата на органите на МВР и ДАНС, но за съжаление не мога да отчета ръст на осъдените за корупционни престъпления. Запазва се устойчиво ниво за последните години, което е тъжно, защото има други форми на значима за обществото престъпна дейност, в които ръстът на осъдените лица е много чувствителен. Например престъпленията, свързани с така наречените еврофондове. Ако през 2007 г. не е имало нито един осъден за такива престъпления, през миналата година са осъдени 243 лица. Устойчиво нараства броят на обвинителните актове за пране на пари. Там обаче цифрите не са толкова значими.

Важно е да виждаме не само цифрите в момента, а откъде сме тръгнали, за да стигнем до тях. Чувствителен е ръстът на ефективността при данъчните престъпления. През 2007 г. са били осъдени 343 лица, през 2010 г. те са 1266. Подобна е картината и за трафика на хора, и за престъпленията, свързани с наркотици, и за престъпленията, свързани с използването на истински парични знаци и платежни инструменти – навсякъде отбелязваме значим, чувствителен ръст. Доколко обществото се вълнува от това, съм длъжен статистически макар да кажа следното. Налице е ръст с 11% на лицата, осъдени на лишаване от свобода. През 2010 г. прокуратурата е привела в изпълнение над 10 хиляди присъди, с които е наложено наказание „лишаване от свобода”. Всички тези показатели, като изключим корупционните престъпления, показват известно подобрение в статистически план. Струва ми се обаче, че проследени за последните няколко години, тези статистически на пръв поглед подобрения започват да очертават тенденция, която ми се иска да вярвам е необратима. представители, ще си позволя да очертая пред вас няколко проблемни области извън статистиката на брой дела и брой осъдени лица. Една от обсъжданите през текущата година, но относима и към миналата година тема е проблемът със специалните разузнавателни средства. Наистина трайно висок е процентът на уважените от съда искания за използване на специални разузнавателни средства, той е някъде около 98-99%. Вероятно прокурорите успешно мотивират исканията си, които през 2010 г. са засегнали 3524 лица. Длъжен съм да отчета все пак ръст от около 30% на исканията за използване на специални разузнавателни средства в сравнение с предходната 2009 г. Този ръст във висока степен е оправдан и от факта, че чувствително нарасна броят на делата, свързани с организирана престъпност, където използването на специални разузнавателни средства е важен способ за събирането на доказателства. Независимо дали е оправдано това увеличение или не, то доведе до прекомерно претоварване на системата на МВР, което за съжаление имаше като резултат все по-големи забавяния на резултатите от специалните разузнавателни средства, дори и случаи, в които те идваха в непълен вид. Боя се, че дебатът за специалните разузнавателни средства позамря, а ми се струва, че трябва отново да бъде възобновен, за да се стигне до онези законодателни решения, които ще гарантират, че ще използваме толкова специални разузнавателни средства, колкото нашата система на СДОТО може ефективно да отработи и ефективно да подпомогнат наказателния процес. За съжаление не можем централизирано в прокуратурата да влияем на вътрешното убеждение на прокурорите и да ги ограничим в правото им да използват специални разузнавателни средства. начина на разследване. Това, което можем да направим, е да напомняме периодично на колегите субсидиарния характер на този способ за събиране на доказателства. Важна тема, която се очертава в последно време, е темата за задържането под стража. Исканията за тази мярка трайно нарастват през годините, като през 2010 г. те са с 25% повече, отколкото предходната година. От тези цифри става ясно, че обяснението е в активирането на прокурорските органи и работата им по тежки дела. Длъжен съм да кажа, че 84% от исканията са уважени. Друг е въпросът дали задържането във всички случаи е оправдано. То започва да очертава разбирането, че мярката за неотклонение е пробният камък за обосноваността на цялото обвинение. Надявам се и през текущата година колегите от страната да се съобразят със закона и да правят искания за това най-тежко ограничаване на човешките права на досъдебното производство само в случаите, в които това е абсолютно необходимо и обосновано. Няколко думи за прекратените по давност дела. Това е един от най-срамните показатели, който отчитах пред вас през годините. За разлика от първите години, в които бройката на тези дела се колебаеше около четвърт милион годишно, през 2010 г. те са само около 90 хиляди или, в сравнение с предходната година, са намалели с над 50 хиляди. Надявам се в близките една-две години тази цифра окончателно да се нормализира. Винаги използвам повода, когато се изправя пред вас, да кажа няколко думи за взаимодействието на прокуратурата и контролните органи в страната. Резултатите от това взаимодействие продължават да бъдат неубедителни. Прокуратурата е била сезирана от компетентните контролни органи, които, да обърна внимание, са 77 в страната. Само в 1500 случая – от тези 1500 случая сме внесли 85 обвинителни акта, което говори и за качеството на предоставените от контролните органи материали. Разбира се, и в Правната комисия това беше коментирано – аз си давам сметка, че работата на контролните органи не е да обслужва прокуратурата. Все пак обемът на констатираните престъпления, различни – и митнически, и данъчни, и всякакви други, за мен показва една неубедителна работа на контролната система. За сравнение, през миналата година ние сме се самосезирали горе-долу в същия брой случаи – 1410. Цифра, сравнима с ефективността на работата на всички контролни органи по разкриване на престъпна дейност. Няколко думи за делата срещу служители на МВР. Коментира се в последно време, даже се спекулира с твърдението, че прокуратурата прикрива престъпления, извършени от служители на МВР. Не знам дали това разбиране се споделя от обвиняемите по общо 283 досъдебни производства срещу полицаи. От тях за полицейско насилие са образувани 72 дела през миналата година. Но това, на което ми се иска най-много да акцентирам в днешната възможност да говоря пред вас, е натовареността на системата на Знаете ли, едва след анализ на тази натовареност можем да коментираме резултатите. Лесно е да се очаква и да се иска повече, без да се знаят условията, в които работят българските магистрати, в частност говоря за прокурорите. През 2010 г. всеки български прокурор (впрочем активно работещи са около 1200 – не си мислете, че цифрата е шокираща) е наблюдавал средно по 180 дела, произнесъл се е по над 280 преписки от всякакъв характер, спрял е около 520 дела средно, прекратил е по давност 76 дела и е участвал в 140 съдебни заседания. Разделете тези цифри на броя на работните дни в годината и ще получите ясна картина за натовареността на прокурорите. Това е само поредният повод да призова за анализ на действащия Наказателен кодекс и една евентуална декриминализация на по-леките престъпления, които да бъдат ефективно санкционирани от административните органи. Боя се, че ако изчакаме приемането на изцяло нов Наказателен кодекс, надявам се, че работата по неговото подготвяне тече, ще бъде късно и догодина по това време, ако все още имам възможността да отчитам дейността на прокуратурата пред вас, ще бъда принуден да кажа, че тя ще е стигнала абсолютния предел на своите възможности и дори ще го е надминала. Зная, че всичко това звучи малко драматично, но ако не бъдат чути призивите за намаляване на натовареността в съдебната система, тя просто ще спре да функционира. Ако тя продължава да функционира към днешна дата, то е заради огромната дисциплина в системата на прокуратурата, за която аз говоря, която позволява да изцедим докрай всички ресурси, но това е за сметка на качеството. А и увеличението на броя на делата, което текущо за всяка година е значително, ще доведе до това догодина да не можем да се справим и държавното обвинение практически да спре. Нараства ефективността на прокуратурата и в административното производство. В последните три години устойчиво прокурорите участват в между 25 и 30 хиляди административни дела годишно. От тях по 13 хиляди дела колегите са участвали, без да са задължени по закон – по своя преценка. Проверени са над 200 хиляди административни акта. Въз основа на тези проверки са били образувани около 700 досъдебни производства, които са предадени в наказателните части на прокуратурата. Накрая, уважаеми дами и господа народни представители, през миналата година поех ангажимента да информирам Народното събрание и за осъдителните решения по Закона за отговорност на държавата и общините за вреди. По влезлите в сила през 2010 г. 166 осъдителни решения са присъдени обезщетения в размер на 852 хил. лв. Най-голям е броят на делата, заведени от оправдани лица. По-малък е броят на делата, заведени от лица, чието дело е било прекратено. Най-малък е броят на лицата, завели дела за изпълнение на наложеното наказание над определения размер. Уважаеми дами и господа народни представители, с това приключвам своята презентация и съм на разположение за вашите въпроси. Използвам случая, за да ви кажа, че през текущата година предприемаме сериозни, чувствителни стъпки за намаляване на бюрокрацията в прокуратурата. Беше изцяло преоценен специалният надзор в системата на прокуратурата. Съгласувано с МВР, направихме нов регламент за провеждане на предварителните проверки, изхождайки от идеята, че дейността по разкриване на престъпленията е задача на изпълнителната власт. Готови сме и вече е в сила националният регистър на лицата с две и повече висящи дела. Впрочем от лицата с повече от четири висящи дела половината са дадени на съд още в началото на тази година. От останалите половината са задържани. Може да се очаква, че до края на текущата година това няма да бъде вече системен проблем за прокуратурата, но това са показатели, които ще си позволя да отчета пред вас догодина. Благодаря ви. Благодаря Ви, господин главен прокурор. Откривам дискусията. Желаещи народни представители да вземат отношение по доклада има ли? Заповядайте, господин Казак.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

от тяхното споделяне и в пленарната зала. На първо място, искам да поздравя прокуратурата и главния прокурор специално за това, че с с всеки изминал годишен доклад той става все по-обстоен, по-добре структуриран и по-съдържателен като материя и като статистика. Искам да изразя задоволството си, че в резултат и на моя препоръка, и на мое предложение, което залегна в препоръките на Правната комисия по отношение на Годишния доклад от миналата година, в тазгодишния доклад Вие сте включили и темата брой на дела, водени по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани и ролята на прокуратурата в този процес. Искам във връзка с това отправя следната препоръка. Ще бъде добре, въпреки че относително всяко число може да се интерпретира по различен начин. Едни ще кажат, че 800 хил. лв. е пренебрежимо малка сума. Други ще кажат, че всяко дело, което е заведено и е спечелено от засегнати лица и са осъдили държавата заради действия на прокуратурата, заслужава внимание, тъй като всички знаем, че зад всяко такова дело се крие човешка съдба. Вие правилно споменахте и в Правната комисия, че не бива да се изпада от едната крайност в другата и този показател да кара прокуратурата да се отказва или да има някакви сериозни задръжки да изпълнява своите задължения по закон. Все пак мисля, че този показател е важен и заслужава внимание, тъй като ми се струва, че прокуратурата

във всички възможни инстанции, прокурорите да имат предвид, че зад всяко досъдебно производство, което влиза в статистиката, се крие човешка съдба или много човешки съдби, ако са свързани много лица. Когато в крайна сметка лицето бъде оправдано на всички инстанции, когато осъди държавата за това, че прокуратурата е продължавала да поддържа обвинението на всички инстанции, може би трябва прокурорите да се замислят и да направят така, че да преобладава истинската убеденост, вътрешното убеждение на прокурора, че той счита, че наистина лицето е виновно, над процесуалния и институционален инат, който наблюдаваме не само у представители на прокуратурата, а и във всички други институции в други случаи – например

отново на работа като незаконно уволнено, има тенденция систематично да обжалват до последно първоинстанционното решение. Надявам се, че прокурорите за в бъдеще ще направят така, че да преобладава наистина, когато продължават да поддържат обвинението на по-горни инстанции, това да бъде на база на вътрешна убеденост, а не на процесуален и не на процесуален и институционален инат. Вторият аспект, на който бих искал да се спра, е препоръката, която ви отправих и в Правната комисия. Поради недостатъчната ангажираност на прокуратурата относно приложението на текстовете на членове 162, 163 и 164 от Наказателния кодекс, където, от една където, от една страна, може би и поради текстови и редакционни несъвършенства на законодателството, но според мен и поради исторически натрупало се недоверие или несигурност от страна на прокурорите да повдигат обвинения по тези текстове, за съжаление съдебната практика почти липсва. Ако трябва да се видят още един път тези текстове, ако трябва да се усъвършенстват допълнително, но за мен лично трябва да има целенасочена политика на стимулиране от страна на на Върховната касационна прокуратура на по-долните нива за всяко действие, всяко деяние, което явно показва признаците на на подбуди от естество етническа нетърпимост, религиозна нетърпимост, оскверняване. Имаме многократни случаи на оскверняване на религиозни храмове, на надгробни плочи и така нататък. Трябва нататък. Трябва да бъдат стимулирани прокурорите да не се колебаят да повдигат обвинения по тези текстове, а не да търсят други, по-лесно приложими състави на Наказателния кодекс. Третият аспект, на който бих искал да се спра, който не съм повдигал по време на обсъждането в Правната комисия, е според мен проблем, който би могъл да стане актуален в навечерието на предстоящите избори. Ние от Движението за права и свободи предложихме, уважаеми господин главен прокурор, в текста на Изборния кодекс да се въведат някакви гаранции срещу евентуалната хипотетична възможност органите на досъдебното производство да бъдат употребени, да бъдат използвани за решаване на политически проблеми на местно ниво. Какво имам предвид? По сега действащото законодателство всички кандидати за съответния вид избори от момента на регистрацията си се ползваха с един своеобразен имунитет срещу привличане като обвиняеми и задържане. Сега обаче с новия Изборен кодекс управляващата партия ограничи този имунитет в кавички, тоест изцяло оголи възможността кандидати, специално на опозиционни политически сили, да могат свободно да бъдат привличани като обвиняеми, дори да бъдат задържани без никакво ограничение. Ние предложихме все пак да се въведе някакъв карантинен срок, в който прокуратурата и органите на досъдебното производство да бъдат бъдат малко по-защитени от натиска на управляващите партии да бъдат използвани тези инструменти за политическа разправа, защото не крием нашите опасения, че като наближат изборите и когато станат ясни вече кандидатите на опозиционните политически сили на местно ниво, ще има натиск по места върху органите на досъдебното производство, включително на прокурорите по места, да бъдат повдигани обвинения, да бъдат образувани производства срещу кандидати на опозиционни политически сили. Обръщам ви внимание – мисля, че ще бъде добре ръководството на прокуратурата да вземе някакви превантивни мерки прокурорите да бъдат информирани, инструктирани, възможно най-малко да се допуска подобен натиск по места. места. За нас всяко задържане, особено под стража, всяко искане за мярка за неотклонение „задържане под стража” или привличане като обвиняеми на лица, които са се изявили като кандидати на опозиционни политически сили, например за кметове на общини, общини, ще бъде недвусмислено доказателство, че там има политически подбуди, които явно са довели до предприемането на такива действия. Затова препоръката, която ви отправяме, е да вземете сериозни мерки, да не допускате прокуратурата да бъде употребявана по места за подобни, според мен, нечестни удари под кръста. Ако има образувани досъдебни производства, ако има данни за дадено лице, все още има достатъчно време време съответните процесуално-следствени действия да бъдат предприети, но не може, за нас наистина ще бъде неприемливо в навечерието на изборите да бъдат предприемани подобни процесуално-следствени действия от такъв порядък, които ще демонстрират явна тенденциозност. Ето на този аспект бих искал да обърна вашето внимание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Реплики? Няма реплики. Други народни представители? Народният представител Христо Бисеров иска думата.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин главен прокурор! Както и миналата година горе-долу по това време, ще кажа, че положителното отношение към доклада не означава непременно положителна оценка за дейността на прокуратурата. Няколко години подред наистина констатираме как докладът, който главният прокурор внася във Висшия съдебен съвет, става все по-добър, по-добър, много по-аналитичен. Аз забележки към доклада нямам, честно казано. Това не означава, че нямам въпроси, свързани с дейността на прокуратурата. Смятам, че позицията на главния прокурор, че употребата (аз бих казал злоупотребата) на специалните разузнавателни средства не може да бъде контролирана, само защото прокурорът има правомощия по закон

Две трети са от прокуратурата, даже без съдебно разрешение, но такъв е законът. Според мен това не е употреба. употреба. На всеки 8 минути денем и нощем средно статистически се пуска СРС или се получава достъп до трафични данни. Това е една от темите. Виждам, че главният прокурор е остро критичен, но не смятам, че политиката вътре в прокуратурата е адекватна на тази злоупотреба. Втора тема. Наскоро, не мога да цитирам датата, се появи първото пилотно решение на Европейския съд по правата на човека. Пилотното решение е особен вид решение. То не е решение по конкретен казус, а констатиране на проблем в държавата – проблемът с бавното съдопроизводство. Основание за такова пилотно решение са три дела, две от които са наказателни. Там става въпрос за бавна досъдебна фаза – в единия случай 9 години, а в другия случай – не помня колко. Това е основание за повдигане отново на въпроса, че най-слабото звено в наказателния процес е досъдебната фаза. А там господар е прокурорът! отговорност от това не може да бъде избегната. Идеята, че прокуратурата е много натоварена, е вярна, но вярно е и това, че на човек от населението в България прокурори, като включим и следователите, сме много, много напред в сравнение с други държави. Знам, че има нужда от преосмисляне на Наказателния кодекс. На тази тема главния упрек е към изпълнителната власт, но да не се отклонявам. Досъдебната фаза и отговорността на прокуратурата, че има и ще има осъдителни решения на България, и че ни

неправилно, но прокурори съучастват в полицейското насилие. Министерството на вътрешните работи призна, че имаме проблем с полицейско насилие. насилие. Искам да добавя, че прокурори съучастват в този процес. Това е недъг, който главният прокурор според мен трябва да отчете по някакъв начин, ако го признава.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин главен прокурор! Аз ще гласувам за доклада. Тук беше казано, че той е аналитичен, а на определени моменти и критичен, което е добре, което означава, че в доклада се виждат и слабости на прокуратурата, а те са изразени в цифрите и в съотношенията. Поставя се въпросът за натовареността на прокуратурата. Всъщност този въпрос не се поставя само в този доклад. Той не се поставя само тази година. Въпросът за натовареността на досъдебното производство се поставя доста години назад. Мисля, че поставяйки този въпрос тук, от тази трибуна, защото той се поставя и на кръгли маси, и в медиите, и в различни форми на изява, но поставяйки го тук, от тази трибуна, трябва да кажем какво

формализмът в досъдебното производство остана в абсолютно същия размер. Ще го кажа по-просто – по един и същи начин се разследва и най-дребното престъпление, което след като след като излезе от досъдебното производство, приключва с едно административно наказание – глоба в съда. Да, в съдебната фаза при новия

въпрос се поставя), но аз мисля, че е крайно време наистина да обединим усилия и ако ще правим реформа, нека тя да бъде реформа, а не само да поставяме въпросите и леко да изменяме някои процесуални норми, които няма да решат тези проблеми. Същият въпрос стои и за декриминализирането на немалка част от съставите. Същият е въпросът защо трябва да се води едно досъдебно производство пред този формален процес – 2, 3, 4, 6 месеца, за да приключи с едно административно наказание глоба, или да приключи със споразумение при положение, че още в самото му начало и обвиняемият, и разследващите са стигнали до извода, че може да се приключи с едно споразумение. Има и много други форми. Не искам да се разпростирам. Говорейки от тази трибуна, искам да кажа, че е крайно време ние, депутатите, съответно и специалистите по наказателно право да направим тази реформа в наказателното производство. Има много неща, които могат да се дискутират. Преди малко чух едно едно обръщение към господин главния прокурор – прокурорите да решават по вътрешно убеждение. Така е по закон, но мен много ме притеснява, когато магистратите (слагам всички под един знаменател) решават делата или преписките само по вътрешно убеждение. Много ме притеснява, когато настрана са оставени фактите, доказателствата, обстоятелствата по съответното дело или преписка. Да, по закон е „вътрешно убеждение”, но нека не пропускаме останалото – че това вътрешно убеждение трябва да бъде изградено в преценката преценката от съвкупността на всички доказателства и факти по делото, защото само по вътрешно убеждение понякога сме свидетели на резултати, които водят до оправдателни присъди, до прекратени дела.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин главен прокурор, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Ние също ще подкрепим Обобщения годишен доклад. Фактите в него достатъчно ясно показват тенденциите. Искам да кажа няколко думи за констатациите и накъде ще вървим след тези констатации.

прокурор! Преди година и половина обаче тенденцията беше обратната. Една политическа агитация, свързана с кървавата битка, която се води и която ще се проведе с престъпността, доведе до прокарване в Наказателния кодекс на завишаване санкциите като израз на наказателна политика. Преди да тръгнем към следващата стъпка – декриминализацията, за да стигнем до това, към което се стремим –правителството трябва да заяви ревизия ревизия на наказателната си политика, която беше проведена в края на 2009 - началото на 2010 година с измененията в наказателния закон – Наказателният кодекс. В противен случай само ще си говорим, че сме за реформа; ще си говорим за откъслечни неща като декриминализацията, а всеки повод на тежка човешка трагедия ще се превръща в политическа дискусия, водеща до завишаване на санкциите в Наказателния кодекс. Това е големият въпрос. Той обаче се постига в диалог и съгласие, постига се на базата на сериозни професионални аргументи, на базата на статистика и криминология. тук разговорът върви добре, аргументите се чуват, но има един голям отсъстващ, и това е изпълнителната власт – министър-председателят, правосъдният министър, вътрешният министър. Трябва да се разбере това усещане и знание за наказателна политика, трупана около стотина, двеста години, откакто има нормално демократично наказателно правораздаване. С какъв аргумент увеличихме за леки престъпления и ги направихме тежки, освен единствения аргумент: по-често да се използват специални разузнавателни средства. Сега се чудим защо излизат толкова много специални разузнавателни средства. Въпросът за мерките. Направихме тежки престъпления, които от 100 години не са били тежки. Изведнъж с 25% се увеличава мярката „задържане под стража”. Това са естествени ефекти на еклектичното разбиране за наказателна политика само като медиен пиар, защото много хора гледат отвън и казват: „Е, браво! Виж как този го търкалят по асфалта.” После, следват исковете, другите неща. Този перманентен натиск върху обвинението обвинението да задържа. Тези дни слушам министър-председателя – не знам по какво дело – трябва да има задържани. Чакай бе, господин министър-председател, ако е документно престъпление, защо да ги задържат тези хора? Само да ги снимат по телевизията ли?

Тогава сядаме и определяме визията за тази нова наказателна политика. Иначе само ще употребяваме експертните си познания за изказвания, но това няма да доведе до резултат. Така че този пореден годишен Обобщен доклад показва тенденции в развитието. Най-важното: показва, че в парламента имаме политическата воля да водим диалог с другите власти. Когато се променяше Конституцията, имаше основателни страхове, че тази дискусия може да се политизира, може да да упражнява натиск върху съдебната власт – независимо дали е прокуратура, или става въпрос за съда, или става въпрос за доклада на Висшия съдебен съвет. Оказа се, че ние изградихме и институционална култура – да има това необходимо взаимодействие между парламент, съдебна власт и нейните различни структури. Хубавото е, че това се случва вече във втори парламент, става традиция. В тази дискусия могат да се решат но при условие, че и трите власти имат разбирането, прочели са докладите, анализирали са тенденциите. И сериозно, обосновано... Тогава ние сме също отговорна опозиция, за да можем да преценим, кое трябва политически да се атакува и по кои въпроси може да се стигне до някакво взаимодействие и съгласие.

резултат в борбата с престъпността. Това е политическа дилема, за която всеки народен представител, всяка политическа група трябва да намери отговор.

Забелязвам, че няма особен интерес, няма нищо скандално в него – никой не е заклан, не е арестуван някой известен човек. Това някак си минава като другата част от работата на съдебната система. Мисля, че тези обобщени доклади дават достатъчно ясна информация за многото свършено от стотици и хиляди хора ежегодно, с всичките проблеми, с всичките неща. Така че ние всичките трябва да се опитаме... Сигурен съм, че голяма част от народните представители не са запознати със съдържанието, освен тези, които се занимаваме по-отблизо. Част от авторитета на законодателната, на съдебната власт, е свързан с познанието кой с какво се занимава. Ние като нямаме това познание, как да накараме хората

защото няма какво друго. За да са такива резултатите от работата на прокуратурата и състоянието на системата, в най-голяма степен са виновни тези, които са били в тази зала,

Тенденцията се вижда и днес от изказването на колегите в залата, които не са толкова за прокуратурата, не са безпристрастни, не са толкова юридически, а са най-вече политически. Тези изказвания в миналото Народно събрание от страна на тези, които хвърлят критики и критикуват и премиера, и сегашните управляващи, които тогава се месеха в работата на съдебната система, включително и на прокуратурата, не бяха такива. Сега са такива, защото те са опозиция. От „Атака” винаги сме казвали, че най-големият проблем на институциите, чиято работа днес разглеждаме, е политизацията. Участието и на ниските, и на средните, и на най-високите нива в нея на хора, които непрекъснато са се повлиявали от централите, от политическите сили, които са ги рекрутирали и които са ги лансирали, за да бъдат изведени на определени позиции. В миналото събрание бяха направени наистина много тежки законодателни грешки, що се касае до оформянето на законовата база. Тогава единствено от „Атака” казахме някои истини за сега вече действащия, новия, да го наречем НПК. Сега всички едногласно го критикуват, включително и тези, които го приеха в миналото събрание. Не се нуждаехме от този НПК. Това беше абсолютен факт. Можеха да се направят поправки, но по евролиния имаше за усвояване едни стотици хиляди евро, които бяха спуснати отнякъде, кой знае. Тук вървеше едно легендарно име на една госпожа Чернота. Какво стана с тази госпожа?! Тогава госпожа Чернота каза Да, тя може да се е пенсионирала, но НПК-то, което тя така лансира и инспирира, в момента върши своята много черна работа. Това НПК – няма да навлизам в подробен анализ, тук има пеналисти, те изложиха и подробности, в тази връзка работи. Така че какво да очакваме и как да искаме чутовни подвизи от българската прокуратура и българските прокурори? Това трябва да го отбележим. Ще го отбелязваме и за в бъдеще, и в следващите години, когато говорим за тези проблеми. През миналия мандат беше направена една друга много тежка грешка – беше ликвидирано Следствието една институция, изграждана в продължение на десетилетия, на столетия, ако щете, защото има столетна история. Беше достигнала завидни нива – специализирана по определени текстове, по определени престъпления със страшен капацитет кадрови, институционален, експертен и още, и още. Така че този разговор е голям. Тогава ние от „Атака” бяхме абсолютни противници да бъде ликвидирано Следствието и от къща да разрушим къща, която може би се нуждаеше от ремонтни поправки, та да се построи колиба. Третият голям въпрос, който стои пред прокуратурата, е какво да искаме от прокурорите, които трябва да бъдат твърди, които са върха на копието на обществото в борбата с противообществените прояви? Не само и по Наказателния кодекс, прокуратурата има много по-широки правомощия. Та какво да искаме от прокуратурата и от прокурорите при непрекъснатата тенденция за намаляване и омекотяване на наказателната репресия нещо, което в продължение на доста парламенти се правеше и сега продължават опитите да се прави? Много Много пъти съм казвал, че това е един от китовете, на които стои политическата сила БСП в продължение на последните 20 години. Да се занижават наказанията, да се омекотява наказателната репресия, с което престъпността избуява – това става, и да се търси винаги споменът, да се търси носталгията по силната ръка. Това е трайна тенденция на БСП и примерите в това отношение са толкова много, че ако започнем да ги изброяваме, винаги, забележете, колеги, това се наблюдава и в това Народно събрание, има две страни. Едната страна желае наказателната репресия да бъде засилвана, защото такава е криминогенната обстановка в страната. Това е нивото на престъпността. И когато нивото на престъпността е такова, е завишено, логично е обществото да реагира със завишаване на наказателната репресия. От другата страна има една друга тенденция, при която непрекъснато поддържащите се чудят как да бъдат намалявани наказания, как да се декриминализират определени деяния, винаги с мотива да бъдат разтоварени органите, за да се занимавали с по-сериозното. Но това е основна тенденция, на която сторонник в продължение на години е винаги БСП. Оттук произтичащите вече проблеми с определени текстове, за които преди малко говорихме – няма да се връщам, и в НПК. Затова беше сменен и НПК. Целта е да се пресече устремът, да се пресече волята, да се пресече решимостта на българските прокурори и на прокуратурата като цяло да гони, да търси, да преследва. Това е работата на прокуратурата – да бъде меч, да бъде острие. Прави се всичко възможно законодателно да се създават такива условия това просто да не се случва и това да не е така. Разбира се, има страшно много фундаментални въпроси, които стоят пред прокуратурата, но все от този характер. Те са все законодателни, те са въпроси, които трябва да бъдат решени и решавани тук, в тази зала, от политиците. Да бъде дадено годно оръжие, да бъде даден инструмент на прокуратурата да да може да се бори. Защото много често прокуратурата няма този инструментариум, няма тази възможност, тази сила да може да се пребори с противообществените прояви. Ние ще подкрепим доклада. Следим тези тенденции и сме наясно, че оттук, от Народното събрание, от тази зала трябва да бъде даден инструментариумът. Последно – нещо, което пропуснах. Нещо, което от миналото Народно събрание, откакто Партия „Атака” дойде на политическата сцена, непрекъснато повтаря. Нещо, което беше отнето от прокуратурата още 90-те години по времето на управлението, тогава на ОДС, на СДС – участието на прокуратурата в гражданския процес за защита на държавния интерес.

задачите, работата, задължението на прокуратурата. Но в криминологенната обстановка, в ситуацията на криминална приватизация, на пълен грабеж, това беше изключително важен текст, който точно пък за това тогава, и беше ясно, беше премахнат, беше заличен като правомощие и възможности на прокуратурата.

пак според същите аргументи. Така че ние ще подкрепим доклада, но всичко това ще го имаме предвид, ще го напомним, но от мнозинството, от неговата воля зависи решаването на всички тези проблеми и въпроси. Благодаря ви. Няма желаещи за реплики. За изказвания? Не виждам народни представители, които да имат желание. В такъв случай закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Моля народните представители да влязат в залата. Докато народните представители заемат местата си, ще прочета Проекта за решение: „РЕШЕНИЕ за приемане на Обобщен годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Приема Обобщения годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2010 г. г. № 111-00-2, внесен от Висшия съдебен съвет на 16 май 2011 г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор на Република България констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.” Режим на гласуване!

Със становището на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Емил Радев. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, уважаеми господин Груев!

Докладът беше представен от председателя на ВКС проф. Лазар Груев, който посочи, че в него се съдържат обобщени данни, тенденции и проблеми пред правораздавателната дейност на съдилищата. доклада ясно е откроена тенденцията за нарастване броя на делата при запазване на щатния състав на съдилищата, което води до увеличаване на натовареността на съдиите. Най-голямо е увеличението на делата на районните съдилища и най-вече на районните съдилища към областните центрове. Друг проблем, който е стоял пред съдилищата през 2010 г. е този за недобрата материална база и кадрова обезпеченост. Проблемите с недостатъчния на брой съдии се е решавал с командироване, което не е добре както за кадровото развитие на магистратите, така и за качеството на правораздаването. Затова е необходимо ускоряване на конкурсните процедури. В тази връзка от значение е и възможността за преразпределение на съдебните райони (прерайониране), за което ВКС е правил предложения пред ВСС. Голям проблем продължава да бъде различната натовареност на съдиите, която в някои съдилища е надхвърляла нормалните граници, а това би могло да се отрази негативно на качеството на правораздаването. Сред важните стратегически проблеми пред съдилищата проф. Груев посочи и този с призоваването и необходимостта от неговото усъвършенстване чрез въвеждането на електронно призоваване, както и осигуряването на качествени експертизи и тяхното заплащане. По-конкретно в доклада се съдържат следните данни. Общо делата за разглеждане във всички съдилища без ВКС през 2010 г. са били 677 хил. 410 или с 89 хил. 596 броя (15,24 %) повече от тези през 2009 г. Свършените дела са 575 хил. 473 и бележат още по-голямо увеличение спрямо 2009 год. – със 17,15%. Забележително е увеличението на свършените дела в тримесечен срок 496 хил. 25 или 26,31% повече спрямо миналата година. Увеличение бележат делата, приключени със съдебен акт по същество – 495 хил. 744 или с 19,31% повече спрямо 2009 г. Независимо от огромното увеличение на броя на делата за разглеждане, броят на останалите несвършени (висящи) дела в края на годината е увеличен незначително – само с 5,53% при 15,24% ръст на постъпленията. На базата на тази статистика в Доклада е направен изводът, че съдилищата в Република България са правораздавали в условията на изключителна натовареност и при продължаваща тенденция за ускоряване на съдопроизводството и подобряване на качествените показатели на работа. През 2010 г. на щат в апелативните съдилища са били 141 съдии. Във военните съдилища по щат са работили 28 съдии. Спрямо 2009 г. делата за разглеждане са се увеличили с 12,72%, свършените дела с 10,48%, приключени със съдебен акт – с 13,79%. Единствено делът на прекратените дела е намален с 10,29% спрямо 2009 г. Щатният състав на окръжните съдилища, включително Софийски градски съд, през 2010 г. е бил 759 съдии. За сравнение спрямо 2009 г. – с 2,43% е увеличен процентът на общия брой дела за разглеждане, с 3,24% е увеличен процентът на свършените дела; увеличен е и процентът на свършените дела към общия брой дела за разглеждане (от 78,5% през 2009 г. на 79,3% през 2010 г.); увеличен е процентът на свършените дела до 3 месеца (от 74% през 2009 г. до 80% през 2010 г.); г.); с 1,45% е намалена висящността на делата, но с 5,17% е увеличен делът на прекратените дела. Броят на съдиите по щат в районните съдилища към областните центрове, включително Софийски районен съд през 2010 г. е бил 577. Спрямо 2009 г се наблюдава повишаване на броя на делата – те са се увеличили с 17,48%, а свършените дела 18,62%), свършените дела със съдебен акт – с 20.79%. Броят на съдиите в другите районни съдилища през 2010 г. е бил 394. Спрямо 2009 г. общият брой на делата за разглеждане се е увеличил с 21,42%, увеличението на свършените дела е с 25,48%, а увеличението на свършените в тримесечен срок с 34,11%. Броят на висящите дела е намалял с 3,62%. На базата на тези данни в Доклада е направен изводът, че е налице устойчивост при натоварването на апелативните, военните и окръжните съдилища и увеличаване натоварването на районните съдилища. Тези тенденции следва да бъдат Тези тенденции следва да бъдат съобразени от ВСС при разпределяне на свободните щатове за магистратските длъжности, както и от изпълнителната власт при определяне на приоритетните за решаване сградни и материални проблеми на магистратурата. Въпросът за натовареността на съдиите е един от най-дискусионните. В Доклада се съдържат данни за натовареността по щат и за действителната натовареност на съдиите на базата отработените човекомесеци. Натовареността по щат спрямо делата за разглеждане през 2010 г. е била както следва: районен съд в областен център – 56,92, районен съд окръжен съд – 12,27, военен съд – 6,2, апелативен съд – 7,77. Действителната натовареност е била: районен съд в областен център – 65,34, районен съд – 40,28, окръжен съд – 15,6, военен съд – 7,42, апелативен съд Относно качеството на правораздавателната дейност по наказателни дела в доклада се посочва, че през 2010 г. предмет на касационна проверка са били 719 съдебни актове, постановени от апелативните съдилища, от които 501 дела или 76,77%, са оставени в сила (при 72% за 2009 г.). Двеста и шестдесет актове, постановени от Софийски градски съд и окръжните съдилища, са били предмет на касационна проверка. От тях оставените в сила актове са 146 броя или 56,15% (при 58% за 2009 г.). Въз основа на представените данни е направен извод за устойчивост с видима тенденция за подобрение на качеството на правораздавателната дейност по наказателни дела, която е по-отчетлива при апелативните съдилища по показателя оставени в сила съдебни актове. Същевременно се наблюдава увеличение, от 12% на 16% на отменените решения и присъди и върнати за ново разглеждане дела, което означава, че има влошаване по този показател. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Емил Радев, Димитър Лазаров и Янаки Стоилов. Господин Радев постави въпроса за сградния фонд на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. Проф. Груев разясни, че ВСС е отпуснал средства за ремонт на предоставената от МС сграда, като предстои Министерство на правосъдието и Министерство на финансите да предприемат нужните действия от тяхна компетентност за осъществяване на ремонта. Господин Димитър Лазаров изрази задоволство от отразеното в доклада като цяло и по-конкретно от по-големия процент дела, приключили в 3-месечен срок, въпреки увеличената натовареност. Той отбеляза задоволството си и от факта, че 60% от делата по ГПК са по заповедното производство, чрез което бързо се решават проблемите на гражданите. Във връзка с качеството на правораздаването посочи, че, за да може да се направи пълна преценка, са необходими и данни за броя на отменените, изменени и потвърдени съдебни актовe на районните съдилища, които липсват в представения доклад. Господин Янаки Стоилов постави въпроси във връзка с касационните основания по ГПК, ефективността на заповедното производство и усещането на съдиите за тяхната независимост. Господин Чаначев – зам.-председател на ВКС, отговори, че уредбата на касационните основания в ГПК е ефективна и чрез нея се постига уеднаквяване на съдебната практика, а въвеждането на заповедното производство има положителни резултати, но правната му уредба се нуждае от усъвършенстване. По въпроса за независимостта на магистратите проф. Груев посочи, че определен начин на публично говорене създава натиск върху независимостта на съда и той се присъединява към изразените становища от докладчика на ООН и на Европейската асоциация на съдиите по този въпрос, но няма данни за оказване на натиск върху конкретни съдии за конкретни дела. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси направи следните констатации и препоръки във връзка с дейността на съдилищата както и във връзка с изготвянето на Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2011 г. и следващите години: години: 1. Докладът е изготвен в съответствие със Закона за съдебната власт и изискванията на Висшия съдебен съвет. Той представя важни статистически данни, включително в графичен и табличен вид, което позволява да се очертаят постиженията и тенденциите в дейността на съдилищата, но и да да се акцентира върху проблемите, които те срещат, и да се търсят възможности за решаването им. 2. През 2010 г. се откроява ясна тенденция за нарастване броя на делата при запазване на щатния състав на съдилищата. Най голямо е това увеличение при районните съдилища и най-вече при районните съдилища към областните центрове. 3. Натовареността и неравномерната й разпределеност е един от най-сериозните проблеми пред съдилищата. Въпреки това те полагат усилия за осъществяване на качествено правораздаване в разумни срокове. Тези усилия трябва да продължат и през следващите години, като бъдат взети нужните вътрешноорганизационни мерки за решаване на проблема. 4. В Доклада липсват подробни данни за отменените съдебни актове, постановени от районните съдилища, което не позволява да се направи анализ на качеството на тяхната дейност. Затова Комисията по правни въпроси препоръчва такива данни да бъдат включени в Доклада за 2011 г. и за следващите години. След проведеното гласуване Комисията по правни въпроси единодушно със 17 гласа „за” прие Доклада за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2010 г., № 111-00-5, внесен на 9.06.2011 г. от Висшия съдебен съвет и предлага на Народното събрание проект на решение за приемането му.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, колеги магистрати, дами и господа! Ще започна малко неочаквано, но струва ми се традиционно обичайно. Може би има нещо знаменателно във факта, че Народното събрание поставя за разглеждане проблемите на съдебната власт на един светъл за всички българи празник. В този смисъл позволете най-напред да честитя именния ден на всички, които празнуват Петър и Павел, Камен и всичко онова, което Църквата днес отбелязва. Този доклад, уважаеми дами и господа, е четвъртият по ред, който аз представям от тази най-висока трибуна на българската държава, в изпълнение на своето конституционно задължение. Мисля, че дискусията дотук недвусмислено показа не само полезността, но и правилността на тази стъпка, която беше предприета преди няколко години, разбира се, подход, който винаги съм споделял. Уважавайки парламентарната дисциплина и отчитайки необходимостта, че има още един доклад, аз ще съкратя предварително подготвеното си изложение, за да акцентирам единствено върху няколко основни проблема. Струва ми се, че с цифрите вие сте добре запознати, те бяха очертани и в доклада на Правната комисия. В последствие ще кажа само няколко извода на базата на тези цифри. За мен е по-важно да споделя с вас онзи подход, който винаги съм изповядвал в дейността си като председател на Върховния касационен съд и съм се стремял да внуша на моите колеги съдии. Това е подходът, който отчита тенденцията в съвременния конституционализъм, съгласно която принципът на разделението на властите се допълва и обогатява от принципа за сътрудничеството и единодействието на властите по съществените за всяко общество проблеми. Едва ли обаче съмнение, че ефективността на съдебната власт и на съда е един от тези проблеми. В този смисъл искам да ви кажа, че възприетият подход от мен и от моите колеги съдии през годината, се изразяваше в следното. Когато излезе докладът на Европейската комисия, след мое писмо, всички съдилища обсъдиха препоръките и изводите на Европейската комисия, а ние вкупом на национално съвещание в София направихме своите изводи за нашата работа. По същия начин подходихме, когато правителството изработи и Стратегията за развитие на съдебната система и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Той беше обсъден във всички съдилища и на голямо национално съвещание в 15-та зала на Съдебната палата. Ние предоставихме на вносителите всички предложения, както и обобщен анализ на тези проблеми.

По същия начин тогава, когато се изостри проблемът и той беше поставен на публично обсъждане за специалните разузнавателни средства – тема, госпожо председател, уважаеми народни представители, която и преди малко беше предмет на дебати ние се събрахме, всички председатели на окръжни апелативни съдилища и цялото ръководство на българската Прокуратура, заедно с главния прокурор, за да видим и направим нашия прочит и предложение в тази връзка. На последно място. Господин Бисеров преди малко говори за двете пилотни решения на съда по правата на човека в Страсбург.

на различните части на съдебната власт – съд и прокуратура, но също така и на адвокатурата, на Министерството на правосъдието, правозащитните организации на гражданското общество, защото ние считаме, че проблемите свързани с пилотните решения, които са проблем на цялото общество, трябва да се обсъждат по този начин. Искам да заявя пред вас, че този подход ще бъде и моята политика за следващата година. Относно тенденциите. Тенденциите са ясни от цифрите и от доклада на Правната комисия. Най-обобщено те могат да бъдат сведени до следното: изключително нарастване на броя на делата при запазване на кадровия потенциал; неимоверни усилия от страна на съдилищата за решаването им – обръщам внимание – 26% повече от предходния период, са решените дела в 3-месечен срок, който процент, при тези абсолютни цифри, означава страшно много. Да ви кажа, не по-различно е положението и във Върховния касационен съд. За миналата година основна тенденция в нашата работа беше освен огромния брой дела общо в съда – близо 20 000. При изключителна срочност на тяхното решаване, ние успяхме да постановим 10 и повече тълкувателни решения, което е основната функция на Върховния съд. Нещо, което никога не се е случвало в предходните години. При средно годишно, имам предвид не повече от 2 до 3. Това изключително напрежение няма как и не може да не бъде отбелязано от тази най-висока трибуна, но както се отбелязва и в доклада на Европейската асоциация на съдиите, а и в някои научни изследвания, с които аз разполагам, с една дума има опасност в определен момент българските съдии да прегреят. Свързано е с хроничното напрежение, ежедневната свръхзагриженост и проблеми за справяне с професионалния стрес, с относителния изолиран начин на живот, живот, а той със спецификата на нашата професия. Длъжен съм да го кажа, защото говоря от името на 2000 български съдии, когато тук и на други професионални форуми се говори единствено и само за срокове на решаването на делата, аз мисля, че направих отчет пред вас в какви срокове и какви са усилията те да бъдат решавани, искам да споделя откровено това, което казах и пред Правната комисия, в магистратските среди започна, за съжаление, процес, в който се говори така: „Ние все по-често говорим единствено и само за срокове, срокове, срокове, и все по-малко за право, за право, за право!” Това е една изключително опасна тенденция, която аз докато съм председател на Върховния съд, ще се стремя – срокове да, но не на всяка цена, защото в основата на сроковете или на крайния съдебен акт всъщност трябва да лежи правото. Само за илюстрация нещо, което не е посочено в доклада и което би трябвало да предизвика интерес. В Гражданската колегия на Върховния съд всички актове по чл. 288 за допустимостта 96% се разглеждат в инструктивния тримесечен срок, а делата, тежките дела, решенията по същество от открито заседание – 90% се разглеждат и обявяват в тримесечния срок. В Наказателната колегия на Върховния съд към месец март никога няма дела от предходната година, което означа същото, същите проценти. В този смисъл, аз мисля че дискусията винаги трябва да се води балансирано. Уважаеми народни представители, господин председател, относно вашия призив за дискусии – да, ние винаги сме били отворени и сме съдействали за за това съобразно нашите компетенции, възможност и място за провеждане на тези дискусии. Аз ще кажа обаче, че за съжаление прокламирания в началото Магистратски съвет към Министерството на правосъдието от година, година и нещо не функционира,

били канени там. Вече ви казах, че предложенията за съдебната власт, предложенията за Закона за специалните разузнавателни средства така или иначе до момента някъде увиснаха. Още няколко конкретни стъпки. Когато ние се оплакваме от нашата натовареност, го правим, защото това наистина е така, но в същото време за втори път онзи ден председателите на Районния съд в София и районния прокурор внесоха предложение за обсъждане за прерайониране, по някакъв начин да се търси изход, поне тук – в София, което обаче, казвам второ поред предложение, така или иначе, не е поставено на обсъждане. По моя инициатива инициирахме в Университета по библиотекознание и информационни технологии създаването, и слава Богу, от началото на тази година ще започне учебна дисциплина за съдебни служители, бакалаври за нуждите на съдебната администрация, защото моето разбиране винаги е било, че не може да има добър съд без добри и професионално подготвени съдебни служители. По моя инициатива преди две седмици проведохме среща с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Ивайло Московски с оглед действията по предприемане и откриване на дискусията за електронното призоваване, защото, уважаеми народни представители, например Софийският районен съд връчва годишно между 500-600 хил. призовки. Качественото връчване на призовките и изобщо призоваването на страните е едно от условията за провеждане на процеса и ние търсим начин това да бъде решено по съвременните за ХХІ век условия. Разбира се, трябва да се помисли и да се отвори дискусия, ние сме насреща, във връзка с експертизите, изобщо състоянието на експертизите у нас, да не говоря за Единната информационна система за противодействие на престъпността, за която всяка година в тази зала си говорим. Уважаеми народни представители, с респект към вашето време и възможността за дискусия, аз приключвам дотук с моето изложение. Още веднъж честит празник на тези, които го имат. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще направя две процедурни предложения. Първото е за удължаване на

като т. 1 в утрешното заседание да бъде Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет; - като т. 2 да бъде този доклад, който днес няма да успеем да разгледаме – Обобщен годишен доклад за прилагането на Закона и за дейността на административните съдилища през 2010 г.;

Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Груев, само Вашето изключително професионално, смислено и логически подредено изказване и, смея да кажа, моят дългогодишен политически опит ми дават основание да взема думата по тази тема, по която нямам тясна специална подготовка. Един мислител, когото високо ценя, когато разсъждава откъде трябва да се започне, когато дадена система или обществото е попаднало в омагьосани кръгове, тоест няма откъде да се започне, за да се решават проблемите, прави простия, но много верен извод, че в такива случаи спасението е – когато се тръгне с ново настроение. Тук се изказаха много юристи, с много препоръки, подхвърляха се много фрагменти как да се започне – конституционно, неконституционно, законово, и никой не каза: ако се направи, дали ще се решат проблемите? В края на Вашето изказване според мен имахте едно изключително попадение – може би греша. Това попадение беше, когато не юридически, не професионално, а човешки отбелязахте характера

Не знам дали то направи впечатление на аудиторията, но аз мисля, че това е ключът. И ако този дебат по тази фигура – изслушване на отделните системи в парламента, е диалог към обществото, призивът, изводът трябва да бъде: доверие, почит и уважение към професионализма, каузата, избора на хората, които са станали съдии, и ограниченията, които са си наложили, за да могат да реализират тази професия.

ще се избавят и в онези случаи, в които приемат политическо давление, друг натиск или човешки изкушения. Може би моето изказване няма никакъв принос към юридическата, към текстуалната, към нормотворческата страна на излизането от тази ситуация. Но аз си тръгвам от трибуната с дълбокото убеждение, че ако в резултат на дебата обществото се замисли: какво е това съдия, колко труд е, какво вникване, претендиращите страни и техните тези, какво значи това в този срок и дали когато си нарушил срока, за да отговориш на своето убеждение и на онова, което е фактология по делото; ако те почувстват, че след този дебат към тях и към техния труд има доверие, мисля, че тези 2 хил. души ще бъдат по-силни да се противопоставят на личните си пристрастия, на политическия натиск. Ако оттук се чуе и се почувства, това ще бъде големият смисъл. Може би съм наивен, но съм убеден, че оттук трябва да тръгнем. Благодаря ви.

г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Върховния касационен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.” Гласували

по правни въпроси.” Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма. Решението е прието. Процедура – господин Тошев, заповядайте.

Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Уважаеми колеги, има още 2 минути до края на работното време. Утре в 9,00 ч. продължаваме с: 1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет.